Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stipe Mamić državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Mamić, Stipe** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže donošenje odredbi koje će olakšati i ubrzati provedbu zakona u dijelu koji se odnosi na pravne posljedice, osude i kaznenog postupka na način da se propiše obveza suda da o pravomoćnoj presudi obavijesti pravnu osobu u kojem je pravomoćna osuđena osoba obavlja poslove dužnosti i funkcije kao da i o presudi obavijesti nadležno registarsko tijelo. Kako bi se poboljšao status hrvatskih sportaša koji su na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih osvojili medalje i na taj način zadužili RH svojim sportskim uspjesima, a uzimajući u obzir da je jedan dio tih sportaša nema adekvatne životne uvjete niti društveni status nakon završene sportske karijere ovim se izmjenama dopunama Zakona o sportu predlaže donošenje odredbi o trajnim novčanim naknadama tim sportašima. Iznos sredstava koje je potrebno osigurati u državnom proračunu je oko 5 milijuna 264 tisuće kuna godišnje. Kod izračuna iznosa u obzir su uzeti svi živući osvajači olimpijskih i paraolimpijskih kao i olimpijskih medalja gluhih sportaša koji udovoljavaju predviđenoj dobnoj granici. Također su predviđeni i minimalni uvjeti, to je znači državljanstvo RH, prebivalište u RH, imovinski cenzus 60% prosječne plaće po članu domaćinstva i dobna starost za sportašice 60 odnosno za sportaše 65 godina. U ovim odredbama i u predloženim izmjenama također se mijenjaju odredbe koje se odnose na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća koje su izjednačeni gluhi sportaši sa ostalim sportašima na način da se predlože dopuna navedene odredbe propisivanje da se državna nagrada za vrhunska sportska postignuća može dodijeliti sportašu, sportskoj ekipi i stručnoj sportskoj osobi za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima i neolimpijskim sportovima gluhih. Dakle, ovim izmjenama postiže se učinkovitija i brža primjena i provedba Zakona o športu te se odužujemo hrvatskim olimpijcima, paraolimpijcima i gluhim olimpijcima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Šime Đurđević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže donošenje odredbe koje će olakšati i ubrzati provedbu zakona. U dijelu koji se odnosi na pravne posljedice, osude u kaznenom postupku na način da se propiše obveza suda da se o pravomoćnoj presudi obavijesti pravnu osobu u kojoj je pravomoćno osuđena osuda obavlja poslove, dužnosti ili funkcije kao i da o presudi obavijesti nadležno registracijsko tijelo. Kako bi se poboljšao status hrvatskih sportaša koji su na olimpijskim, paraolimpijskim, olimpijskim igrama gluhih osvojili medalje i na taj način zadužili RH svojim sportskim uspjesima, a uzimajući u obzir da jedan od tih sportaša nema adekvatne životne uvjete ili društveni status nakon završene sportske karijere ovim se izmjenama i dopunama Zakona o športu predlaže donošenje odredbi o trajno novčanim naknadama tim sportašima. Iznos sredstava koji je predviđen osigurati u državnom proračunu je oko 5 milijuna 264 kuna godišnje. Kod izračuna iznosa u obzir su uzeti svi živući osvajači olimpijskih, paraolimpijskih kao i olimpijskih medalja gluhih sportaša koji udovoljavaju predviđenoj dobnoj granici. U odredbi koje se odnose na državne nagrade za vrhunska športska postignuća izjednačeni su gluhi športaši s ostalim športašima na način da se …/Ne razumije se./… dopuna navedene odredbe propisivanjem da se državna nagrada za vrhunska športska postignuća može dodijeliti športašu, športskoj športskoj ekipi i stručnoj športskoj osobi za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima i …/Ne razumije se./… športovima gluhih. izmjenama postiže se učinkovitija i brža primjena i provedba Zakona o športu te se odužujemo hrvatskim olimpijcima, paraolimpijcima i gluhim olimpijcima. Temeljem predloženih izmjena zakona minimalni iznos trajne mjesečne naknade bi iznosio: za osvojenu zlatnu medalju 5400 kuna, za osvojenu srebrnu medalju 4300 kuna, za osvojenu brončanu medalju 3200 kuna. Ovi iznosi, smatra klub Hrvatske demokratske zajednice, nisu socijalna kategorija već statusna kategorija. Kad budu bolje gospodarske i financijske prilike u Republici Hrvatskoj smatramo da će status naših zaslužnih športaša koji su ime Hrvatske promovirali diljem svijeta biti bolje i u statusnom i u financijskom pogledu jer oni to zaslužuju. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će izmjene i dopune Zakona o športu. Hvala lijepo. **Jarnjak,

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa zanimljivim prezimenom Mamić, je li tako. Kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama starog Zakona o športu, starog, koliko starog ne znam ni ja, ali ne previše, s konačnim prijedlogom zakona. Tako je i moj kolega prethodno gospodin Šima Đurđević rekao, očito smo mi iz Brodsko-posavske županije zainteresirani za šport pa se evo javismo u ime klubova HDZ-a i HDSSB-a, koji je jasno i glasno rekao ovdje za govornicom o čemu se radi. Dakle u onom prvom dijelu kako je i gospodin državnik tajnik rekao u svezi da kažem zabrane djelovanja u športu osobama koje su pravomoćno osuđene za određena kaznena djela što je pravedno i pravično, a nadalje pogotovo kada se zna kako se u športu djeluje, tko to u športu prije svega sudjeluje pa onda prema tome je taj dio dakle neupitan i za klub HDSSB-a. Ovaj drugi dio koji se odnosi na nagrađivanje zlatnih, srebrnih i brončanih nositelja i osvajača medalja je zaista rekao bih skroman kada govorimo o novčanom iznosu, kako reče kolega 5400 za zlatnu, 4300 za srebrnu i 3200. Očito se radi o prosječnom osobnom dohotku trenutno u Republici Hrvatskoj, on je uz to vezan. Nešto me drugo ovdje ponukalo da se javim, naime radi se, dakle kada se govori o ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja se uređuju u zakonima onda se govori o olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i na olimpijskim igrama gluhih. U Slavonskom Brodu postoji i ekipa, ali i pojedinci koji sudjeluju na igrama slijepih i osvajaju europske i svjetske medalje, i zlatne i srebrne, što u pojedinačnoj, što u grupnoj konkurenciji, npr. u kuglanju. S obzirom da ovdje ne vidim, u ovom zakonskom prijedlogu dakle ne vidim kamo su svrstani takvi športaši. Moram državnog tajnika priupitati da mi možda pojasni ovaj segment dakle kad se radi o slijepima, kada se radi o njihovim športskim natjecanjima što njima svakako znači puno da putuju i da u u svoje ime i u ime Republike Hrvatske se natječu i zaista postižu vrhunske rezultate. Evo kažem u kuglanju u samom gradu Slavonskom Brodu imamo dva pojedinca koji su …/Ne razumije pojedinačnom natjecanju, ali i za reprezentaciju Republika Hrvatske u kuglanju za slijepe. Ja sam jedanput u ovom mandatu u ovom mandatu saborskog zastupnika u ove četiri godine i pismeno intervenirao kod predsjednice Vlade Republike Hrvatske prije godinu dana, možda je to taj moj pisani podnesak došao i vama. Naime, nakon osvajanja zlatne medalje na igrama slijepih u Poljskoj, mislim da je bilo u Katovicama, Katovicama, nagrada koja se pri tome pravilniku isplaćuje nije bila isplaćena iako su igre održane i medalja osvojena u lipnju te godine u kojoj je to bilo, dakle 2009. godine. Pa eto ta je nagrada ipak stigla prije same, na samo Silvestrovo, dakle 31.12.2009. kada je isplaćena pa se nadam da ili ili nije moj podnesak utjecao na to da se to isplati, ali dakle i njima pripada ta nagrada. E sada, kada se radi o onome o čemu govorimo ovdje, o čemu piše, da nakon 60 godina za žene, 65 godina za muškarce, pripada li im, evo državni tajniče molim vas da mi objasnite, i to trajno trajno primanje ukoliko ispunjavaju one uvjete od 3200 kuna koji je limit po članu domaćinstva kako mi se čini. Evo to jedno pitanje za vas. obzirom da klub HDSSB-a ima svoj stav u svezi glasovanja, ne mogu se izjasniti za ili protiv. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske seljačke stranke će reći odmah na početku da podržavamo ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu budući da će predložena rješenja unaprijediti dosadašnju praksu. Naime, njima će se olakšati provedba Zakona o športu vezana uz pravne posljedice kaznenog postupka i pravomoćne osude za osobe osuđene za kaznena djela koja prema spomenutom zakonu predstavljaju zapreku za obavljanje djelatnosti u športu. Riječ je o osobama osuđenim za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnih prava kao i za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela osim ako je počinjena na mah ili iz nehaja te za drugo kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora. Ta osoba ne može sudjelovati u športskim natjecanjima, organizirati i voditi športska natjecanja, obavljati stručne poslove u športu niti sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva 2 godine od izdržane oproštene ili zastarjele kazne. Predloženim izmjenama utvrđuje se obveza suda da po pravomoćnoj presudi obavijesti pravnu osobu da u roku od osam dana od spoznaje za pravomoćnu presudu, osuđenu osobu udalji od obavljanja poslova športske djelatnosti, te da o tome obavijesti nadležno registarsko tijelo koje u roku od osam dana od te spoznaje mora donijeti odgovarajuće akte o izmjeni odnosno brisanju navedenih osoba iz registra. Ovakovo rješenje sigurno će doprinijeti bržem i efikasnijem reagiranju športskih organizacija prilikom ovakovih slučajeva, budući da šport i nasilje ili kriminal nikako ne mogu ići zajedno. Posebice je to važno kada je riječ o osobama koje rade s djecom, te se time šalje jasna poruka da je protuzakonito ponašanje neprihvatljivo i nečasno, te u suprotnosti sa športskim duhom i pravilima fair playa. Posebno želimo pohvaliti rješenje kojim će se poboljšati status hrvatskih športaša koji su na libijskim paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih osvojili medalje i na taj način zadužili Republiku Hrvatsku svojim športskim uspjesima. Naime, unatoč tim športskim uspjesima dio njih nema neki društveni status niti živi u adekvatnim uvjetima, te se ovim izmjenama i dopunama predlaže trajna novčana naknada tim sportašima čijem bi se odalo i dodatno priznanje. Prema prijedlogu prava na trajnu novčanu naknadu mogu ostvariti športašice sa 55 godina života i športaši sa 60 godina života koji su hrvatski državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i imaju mjesečne prihode čiji ukupan iznos po članu obitelji ne prelazi 60% iznosa prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Tako se predlaže da pravo na tu trajnu mjesečnu naknadu može ostvarivati športaš koji ispunjava navedene uvjete i kojemu je to na njegov zahtjev odobreno rješenjem Ministarstva nadležnost za šport. Športaš koji je osvojio više medalja mogao bi ostvariti i pravo na trajnu novčanu naknadu samo u iznosu za osvojenu jednu medalju, pri čemu je mjerodavan iznos naknade koji ostvaruje na najvišu medalju. Mjesečna naknada bila bi doživotna, te ne bi mogla biti predmet nasljeđivanja, a športaš gubi u slučaju da više ne ispunjava propisane uvjete. Predlaže se da trajna mjesečna naknada športaša za osvojenu zlatnu medalju iznosi 100%, za osvojenu srebrnu 80, a brončanu medalju 60% prosječne neto plaće po zaposlenome o pravnim osobama u Republici Hrvatskoj kao što smo rekli u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Tu vrst novčane naknade za osvojene medalje na Olimpijskim igrama ostvarilo bi ukupno 37 sportaša – od toga evo 17 zlatnih, 19 srebrnih i 1 brončana. Osvajačem medalja na paraolimpijskim igrama bilo je 5 od kojih je dvoje osvojilo zlatne, a troje brončane medalje dok je medalje na Olimpijskim igrama ukupno osvojilo 22 športaša. Znači, riječ je o ukupno 64 športaša, a za provođenje zakona u državnom proračunu planirana su sredstva u iznosu od 5 milijuna 264000 kuna na godišnjoj razini. Nadalje, ovaj zakonski prijedlog proširuje krug osoba kojima se može dodijeliti državna nagrada za vrhunska športska postignuća. Tako će se osim športaša, športske ekipe i stručne športske osobe za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim, europskim, seniorskim prvenstvima i neolimpijskim i neparaolimpijskim športovima koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada športsko postignuće pojedinca ili športska ekipa ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj državna nagrada za vrhunskog športaša postignuća sada može dodijeliti i športašu, športskoj ekipi ili stručnoj športskoj osobi za osvojenu zlatnu medalju. Prvo mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima i u neolimpijskim športovima gluhih. Posebno veseli što se pri proširivanju kruga osoba kojima će moći biti dodijeljena državna nagrada vodi računa i o onim osobama koje se bave športom gluhih, te će zbog toga svega navedenog klub Hrvatske seljačke stranke ponovit ću još jednom podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ovaj zakon zapravo obuhvaća dva, promjene zakona obuhvaćaju dva potpuno različita područja. Jedno je zakonska ograničenja za bavljenje djelatnošću športom za osobe koje su pod osudama ili u kaznenom postupku što je prihvatljivo, a kada je u pitanju ovaj drugi dio koji se odnosi na trajne naknade za sportska dostignuća moram reći da je ovaj prijedlog zakona velika promjena. Dakle, on predstavlja jedan veliki korak u pravom smjeru, ali to je veliki korak na jako dalekom putu. Dakle, ono što treba zapravo tu primijetiti je činjenica da postoje prevelika ograničenja. Ograničenja su u iznosima, ograničenja su u dobi kada športaš vrhunski športaš, ja bih rekao i zaslužni državljanin Republike Hrvatske stječe pravo na dobivanje te naknade. Naime, radi se tu o osobama koje da bi postigle takav rezultat moraju praktično uložiti život. I ova naknada u odnosu na vrijednost uloga a to je život nije adekvatna. I tu moram reći da se ne slažem sa onima koji smatraju da to nije socijalna kategorija. Ove naknade koje su tu predviđene ipak predstavljaju socijalnu kategoriju, dakle pomoć u tom smislu. One jesu dobrodošle, ali nisu rješenje naših problema. Mislim da bi trebali napraviti jednu kvalitativnu usporedbu sa zemljama u susjedstvu kolike su ovakve naknade kod njih, od kada se mogu primat. Primjerice, u susjednoj Srbiji koja se silno trudi postići vrhunske sportske rezultate ove su naknade tri puta veće, dobivaju se odmah po osvajanju olimpijske medalje, a znamo pritom i da je susjedna zemlja bitno siromašnija od Hrvatske i da su prosječne plaće tamo upola manje u odnosu na naše ovdje. Dakle to govori o relativnim odnosima kakvi vrijede u susjednoj zemlji koja polaže na unapređenje sportskih rezultata. Mi tu trebamo napraviti još jedan veći iskorak, i moramo biti svjesni toga da ljudi koji se upuštaju posebno u maloj zemlji ulažu objektivno svoj život u sportski rezultat, i oni moraju u tome imati određenu zaštitu od države. Drugo kada razgovaramo uopće o sportu ne možemo ne primijetiti da je potrebno ne samo s razine olimpijskog odbora, nego veće prisustvo i praćenje stanja u sportu upravo u Ministarstvu znanosti, prosvjete i športa, kako bi se pomoglo našim mladim perspektivnim, pa i vrhunskim sportašima koji studiraju. Naš je sustav iznimno krut, i on jednostavno ne omogućuje ljudima da se istovremeno sportaši bave vrhunskim sportom i studiraju. Mnogi, posebice u olimpijskim sportovima koji su popularni u anglosaksonskim zemljama traže rješenje u tome da odlaze na studij u Sjedinjene Države, i praktično su američka sveučilišta za dobar dio naših studenata, studenata sportaša praktično utočište. Ja bih podsjetio i na one koji su upravo na taj način završili studije, ali i ostvarili, osvojili olimpijske medalje, dakle tu je i Duje Draganja, tu je Boraska iz veslanja, tu je još nekoliko hrvatskih sportaša koji su na taj način sebi osiguravali praktično priliku da se istovremeno bave i sportom i studiranjem. Kod nas to jako teško ide zajedno, gotovo nemoguće, pogotovo od uvođenja bolonjskog procesa, i mi svi patimo od jednog problema da s potpunim pravom s njegovog stanovišta svaki profesor na fakultetu kaže kolokvij se piše tad i tad, ako kolega niste tamo ili kad je ispit ili na godinu, ali isto to kaže izbornik, u bilo kojem sportu pripreme počinju tada i tada, tko je tamo, tamo je. I onda se sportaš nađe u situaciji da bira između odlaska na kolokvij ili ispit, ili odlaska na pripreme i mi tu gubimo iznimno velik broj perspektivnih sportaša, to bi trebalo provesti jednu ozbiljnu analizu u Hrvatskoj koliko mi zapravo kroz to gubimo. Evo i danas neki vrhunski liječnici, jedan od najcjenjenijih hrvatskih ortopeda bio je kandidat za 1. mjesto na europskom prvenstvu, napustio je sport još prije 40 godina zbog tog što se odlučio na akademsku karijeru, nije mogao studirati i baviti se sportom, neću imenovati, ali problem je u tome što se od tada do danas nije napravio korak naprijed u tome. Mi to moramo prepoznati kao društvo, i moramo omogućiti da ne gubimo vrhunske sportaše zbog tog što se moraju opredijeliti između fakulteta i sporta. Ne nosi svaki sport novac, ima većina sportova upravo ovi osvajači olimpijskih medalja, zbog kojih se i donose ove izmjene zakona spadaju u tu kategoriju ljudi, koji ne mogu od sporta živjeti, od činjenice da su se nekad bavili sportom ne mogu si osigurati trajne životne prihode, nego si moraju zapravo životnu perspektivu tražiti kroz zanimanje, a onda je to vrlo često kroz studiranje. prilika je ovo i zbog toga o tome govorim na takav način danas kad je predstavnik Ministarstva znanosti, prosvjete i športa ovdje, a vezano uz ovaj zakon treba pronaći model kako kategoriziranim hrvatskim sportašima, dakle onih najviših kategorija omogućiti i olakšati procese praćenja nastave na fakultetima i pristupa ispitima i kolokvijima. Dakle ovo ocjenjujem jednim važnim korakom u dobrom smjeru, ali nedovoljnim i pozivam da se rješavaju i drugi važni problemi koji opterećuju hrvatske sportaše. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Htjela bih se kratko osvrnuti na ove izmjene i dopune Zakona o športu, posebno me zanima članak 81.a koji se odnosi na nositelje olimpijskih odličja. Dobro je da je naša Vlada predložila ovaj zakon i da je ovo jedan veliki pomak u rješavanju tog problema. Mi svi moramo imati na umu da karijera jednog športaša ima ograničeni vijek, što zbog psihofizičkih napora kojima se vrhunski športaši kontinuirano izlažu, znamo da oni savjesno i odgovorno od ranog djetinjstva obavljaju svoje zadaće, da služe za primjer svima mladima, pa i svima nama ponekad, to su ljudi koji žive u vrlo strogom režimu po 20 godina karijere. Svi smo svjesni činjenice da športaši puno pomažu u promociji naše države, i doma i u svijetu, i to nisu samo floskule. Mi svi znamo da su širom svijeta danas prepoznatljive crveno-bijele kockice kao hrvatski zaštitni znak i brend, puno puta smo dočekivali naše športske velikane nakon osvajanja titula, olimpijskih pobjednika, i mi političari i političarke vrlo se rado slikamo kad dočekujemo naše športaše, vrlo se rado fotografiramo, posebno to mogu istaći kad se radi o vaterpolu, posebno o vaterpolistima, našoj reprezentaciji, ali evo ja želim s ponosom istaći naše zlatne olimpijce iz dubrovačkog juga, isto tako želim istaći našeg zlatnog paraolimpijca Mihovila Španju koji je pronio boje Hrvatske diljem svijeta. E zato što smo zbog njihovih rezultata nebrojeno puta bili ponosni, i da smo njihovi sugrađani, veseli me što želimo nagraditi naše najbolje ambasadore u svijetu. I vjerujem kad budu bolje gospodarske prilike da će i ovaj zakon se mijenjati, sukladno boljim gospodarskim prilikama, i vjerujem da će onda i ovaj iznos naknade biti veći. Jedno je samo što možemo ovdje raspraviti je li ovo statusna nagrada ili je ovo socijalna pomoć ili naknada. Doima se iz ovog prijedloga zakona da je socijalna iz razloga što 60% tog iznosa, a taj iznos je prosječna neto plaća u srpnju 2011., iznosila je 5 tisuća 365 kuna iz čega proizlazi da je 60% 3 tisuće 219 kuna. Ovo je samo rasprava, osobna moja, koja samo vas pokušava potaknuti na razmišljanje kod vjerujem sljedeće promjene zakona. Znači ako netko od članova obitelji zarađuje 3 tada taj zlatni olimpijac, a posebno ovdje govorim o paraolimpijcima, u tom slučaju gubi pravo na ovu naknadu. Znači ako netko od članova obitelji zarađuje više od ovog iznosa, neće imati pravo na naknadu. Govorim o 60% od prosječne plaće u srpnju 2011. Mislim da ovo je za razmišljanje. Kažem, pozdravljam zakon, veseli me što idemo u dobrom smjeru, ali sigurno da treba razmisliti kad se gospodarske prilike promjene o i drugačijoj naknadi. Ono što posebno mene ovdje interesira, a to je dobna granica. čini mi se kao da je ovo zaostalo iz onog starog zakona mirovinskog da je dobna granica 60 za muškarce, 55 za žene. Mislim da je to nešto o čemu moramo razmišljati, a možda čak i nekim amandmanom intervenirati jer mislim da bi bio realan prijedlog po prestanku aktivne športske karijere, a ne kad budu imali 55, odnosno 60 godina. Pokušajte zamisliti paraolimpijce sa 60 godina. Morate zamisliti kakve su njegove psihofizičke sposobnosti. I mislim da je to stvar za razmišljanje, kažem možda i za državnog tajnika i za ministra dok budemo glasovali o ovom zakonu. Kažem i ne govorim niti cenzus, niti visina jer je to stvar aktualnog gospodarskog trenutka, ali dobna granica smatram da treba je još jedanput razmotriti i mislim da je to jedan ostatak iz onog zakona mirovinskog gdje je bilo muškarci sa 60, a žene sa 55 godina. Još jedanput želim naglasiti ulogu športaša u našem društvu, ulogu športaša u državi Hrvatskoj, ulogu kažem svih nas s početka priče koji se jako veselimo njihovim uspjesima i koji smo to proživljavali bilo i u drugim disciplinama, ja sam evo posebno osjetljiva na vaterpolo i plivanje, ali sigurno da ima i drugih disciplina i gdje puno manje zarađuju i puno manje njihovi klubovi mogu njima priuštiti i puno manje njihove općine i gradovi i njihova poglavarstva ili njihovi gradonačelnici i gradonačelnice im mogu priuštiti iz općinskih lokalnih proračuna. Znači, mislim da je stvar za malo dublje razmišljanje. Svakako zakon treba pozdraviti, dobro je da smo se njih sjetili i dobro je da je Vlada Republike Hrvatske ovaj zakon, izmjene zakona predložila i stavila u proceduru. Ali, ja bih zamolila do sutra možda još ipak konzultacije oko dobne granice. Ne oko visine jer znam da proračun nema novaca, znam da je 5,5 milijuna ili tako nešto predviđeno kao stavka u proračunu da ne možemo ići iznad toga, ali mislim da na 64 osobe u RH možemo o njima malo više razmišljati i pokušati im pomoći. Posebno ovdje akcent stavljam na paraolimpijce i kad govorim paraolimpijce mislim i na Anu Sršen i mislim na Mihovila Španju.

Hrvatskoj javnosti je poznato ime Perice Bukića, to je ime koje je od 5 Hrvata čije ime je upisano u Kuću slavnih. Dakle, definitivno nam je svima jasno o čemu se radi, ali i pored toga dakle kad govorimo o odgojnoj dimenziji koju bi polučio ovaj zakon je i činjenica da je gospodin Bukić se ponovno spustio u bazen zajedno sa svojim sinom Lukom koji je već 17-godišnji mladić koji definitivno je već nositelj zlata i zajedno je s njim u bazenu.

da se u društvu ne odnosi na one koji su s nama u društvu pa je to razlog zašto nisam ja spomenula Pericu, ali budući da će on uskoro govoriti o ovom zakonu vjerujem da je cijela javnost upoznata s njegovim športskim angažmanom i u "Mladosti" i ponovnim angažmanom u aktivnom športu. Znači, za njega ne bi važila ova odredba koju ja predlažem, a to je nakon aktivne športske karijere jer bi se on ponovno vratio i on bi mi možda ovu odredbu učinio ništetnom, ali Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Sada je na redu uvaženi zastupnik Perica Bukić, izvolite. **Bukić, Perica (HDZ)** Zahvaljujem poštovani dopredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zahvaljujem se na ovim lijepim riječima drago mi je da je sport rekao bih napokon na dnevnom redu Hrvatskog sabora. Na početku izlaganja da također mislim da je ovaj prijedlog zakona ipak mali korak naprijed u rješavanju statusa športaša iako i to moram jasno istaknuti nije rješenje kojim su sportaši zadovoljni. Naravno da razumijem i razloge zbog kojih se izradio ovakav prijedlog. Svi znamo u kakvim teškim vremenima danas živimo, ali isto tako je činjenica da sportaši koji su uvijek bili na ponos svima nama već godinama strpljivo čekaju da ova tema napokon se nađe na dnevnom redu kako Vlade tako i Sabora. I razumijem da nisu zadovoljni s ponuđenim rješenjima. Prije svega, sportašima je teško prihvatiti da su predložene naknade ipak bih rekao socijalna kategorija. Još je teže to prihvatiti kao što smo čuli iz izlaganja našeg kolege kad svi znamo kako je to riješeno u susjednim nam državama. Već smo čuli iz rasprava konkretne i prijedloge i zamjerke ovog prijedloga zakona, a ja bih još rekao da mislim da je pozitivno barem to što se uvidio problem, što se o njemu počelo razmišljati, pisati, raspravljati i što smo ipak se pokrenuli s mrtve točke. Iskoristit ću ovo izlaganje i još jednom kao što sam to radio kad god je tema rasprave u ovom Visokom domu bila sport ukazati na važnost i značaj sporta. Prije svega mislim da je to danas važno obzirom na stanje i probleme koji jesu prisutni na svim razinama sporta u Hrvatskoj. Osobno mi je žao što sport generalno nema po mom mišljenju mjesto u društvu i državi koje svojom važnošću zaslužuje. Status vrhunskih športaša, što je tema ove rasprave, je samo mali dio ukupnih problema u funkcioniranju sporta u Hrvatskoj. Uvjeren sam da se svi još prisjećamo veličanstvenih uspjeha naših sportaša i u protekloj godini i godina prije i Ivice i Blanke i rukometaša da ne nabrajam dalje jer ću nekoga preskočiti, ali ponosan sam kao što je zastupnica Šuica rekla na uspjehe vaterpola, na prekrasan način kad je godinu prije organizirano jedno od najvećih svjetskih sportskih događanja i natjecanja Europsko prvenstvo u Zagrebu u seniorskoj konkurenciji gdje smo pred krcatim tribinama osvojili zlatnu medalju. I isto to su ponovili igrači do 18 godina ljetos na Juniorskom Europskom prvenstvu u Rijeci, bili najbolji, zlatni u svojoj generaciji također u iznimno jakoj konkurenciji. Zašto ovo ističem? Između ostalog i upravo zato jer sam duboko svjestan i upoznat sa stanjem i problemima sporta te želim ponovno i ponovno i još jednom zbog svih nas, zbog javnosti, zbog sporta i sportaša, zbog mladih ljudi istaknuti kako je sport prevažna društvena djelatnost čija je uloga u društvu i državi neponovljiva gledajući s više različitih gledišta. bilo da je to ponos nacije zbog velikih uspjeha i rezultata naših najuspješnijih sportaša, bilo da je to zbog mladih i djece kojima je sport jedna od rijetkih oaza u današnjem načinu odrastanja gdje mladi vrijeme, na žalost uglavnom provode pred računalima i kafićima i da ne nabrajam od uloge bavljenjem sporta u zdravlju široke populacije, do turizma od gospodarstva, do medija. prva ključna pretpostavka za početak rješavanja problema u sporta i osnova uspješnog osnivanja sporta je sustav financiranja sporta, to jest prihodi i rashodi sportskih saveza, klubova i pojedinaca u Hrvatskoj. Bez obzira što proračun Hrvatskog olimpijskog odbora ipak raste iz godine u godinu još jednom ću ponoviti uvjerenja sam da bi taj prihod u najbližoj budućnosti, čim je prije moguće naravno svakako trebalo bitno povećati. Kako bi Hrvatski olimpijski odbor u još većem dijelu mogao sudjelovati u ukupnim potrebama svakog nacionalnog saveza. U ovom trenutku da kažem još uvijek je financiranje nacionalnog saveza pokrivena od strane Hrvatskog olimpijskog odbora znači indirektno Vlade u manjem dijelu čak 77% prihoda tih saveza je prepušteno na brigu pojedincima koji vode saveze što naravno ne garantira niti osigurava ni financijsku ni organizacijsku stabilnost a time ni kontinuitet rezultata i uspjeha. Naravno da financijska stabilnost saveza osigurava uspješan rad i napredak njegovim članicama bilo to klubovi i pojedinci. I koliko god mi danas tu razliku bar donekle uspijevamo nadoknaditi sponzorima i donacijama vrlo teško možemo očekivati da ćemo tako moći funkcionirati u budućnosti. Čak i … usporedba i u ovom segmentu s našim bilo istočnim bilo zapadnim susjedima pokazat će koliko mi zaostajemo za svima njima i koliko su uspjesi Hrvatskih sportaša, uz sve napore koje čini Vlada i Hrvatski olimpijski odbor ipak u velikoj mjeri rezultat ogromne ljubavi, talenta, improvizacije, htijenja a ipak na žalost premalo sustava i organizacije. Ovdje želim također ponoviti mišljenja s kojim su suglasna većina sportaša i sportskih djelatnika da je za opstanak i razvoj sporta svih razina nužno izdvojiti sport iz sadašnjeg ministarstva i omogućiti funkcioniranje s pozicije ako ne samostalnog ministarstva ono bar samostalne državne uprave koja bi na kvalitetan način mogla skrbiti kako o vrhunskom sportu jednako tako o školskom rekreativnom lokalnom po mreži sportskih objekata održavanju istih, planovima o izgradnji novih i slično. Nadam se da će u skoroj budućnost sport dobiti primjereniju poziciju unutar Vlade, a samim tim i mogućnost još kvalitetnijeg funkcioniranja. Osobno bih dodao i priliku za preživljavanje obzirom na zaista dramatično stanje kako u Savezima tako još više u sportskim klubovima. Nije dovoljno što smo svi zajedno ponosni na uspjehe naših pojedinaca ili nacionalnih selekcija na velikim natjecanjima dok nastupaju pod nacionalnom zastavom i dok zbog tih uspjeha diljem svijeta odzvanja hrvatska himna. Naša je obveza omogućiti uvjete da bi naši mladi u budućnosti ostvarivali iste takve a nadamo se i bolje rezultate jer potencijala zasigurno imamo. Bavljenje sportom potreba je i pravo svakog čovjeka a dužnost je društva odnosno države da tu potrebu i pravo osigura. Znači želimo, zaključno, Hrvatski sport kao najbolji hrvatski proizvod, hrvatski sport kao nužnost odgoja, sport kao kulturu življenja, sportske događaje koji su … na koji ćemo odlaziti sportski zainteresirani bez straha od bilo kakvih neugodnosti, i na kraju Hrvatski sport koji nas tog trenutka uz himnu i zastavu čini najponosnijim ljudima na svijetu. Hvala na pozornosti. Hvala. I zadnji uvaženi zastupnik Anton Mance. Za danas. Izvolite. rješava tri pitanja da ono ljudi koji su imali problema sa zakonom da ne bude, to je jedan vrlo bitan odgojni moment, da se ipak kako je to bilo do sada rješava ovdje i status takvih sportaša koji su osvojili olimpijske medalje i da oni za to dobiju određenu nagradu, jer je bilo slučajeva u svijetu, tako i kod nas da to nije bilo riješeno. Kao i da se na velikim natjecanjima, svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima isto tako određuje status. Ja bih više o ovoj temi rekao nešto iako su kolege puno rekle i složio bih se naročito sa gospodinom Bukićem u ovom dijelu kada govorimo o uvjetima. Znam da nije riješeno, iako bi se stavili savezi posebno, jako je bitno i vrlo je bitno koliko taj savez dobije novaca kako će ga on raspodijeliti. Ili će biti u ovakvoj organizacijskoj shemi ili nekoj drugoj. Međutim, treba ipak reći dolazim iz male sredine, da mi danas možemo reći u Hrvatskoj da gotovo nema mjesta od 5 tisuća stanovnika koji nema sportsku dvoranu, a morate znati da toga nije bilo prije i da tu stvaramo osnovne uvjete da bi mogli uopće se baviti sportom. Pogledajte prostore, ja pripadam brdsko-planinskom prostoru gdje se 8 mjeseci ne možete baviti sportom ako nemate sportske dvorane i da je tu napravljen jedan iskorak. Drugo koje je po meni isto tako bitno, spominje se ovdje Ivica i Janica, gdje nam je skijalište. Imamo neke susjedne države, oni su odredile ulagati država i da treba napraviti skijališta, mi nismo to odredili nego djelomično pomažemo razvoju te infrastrukture, ali u svakom slučaju to me nešto podsjeća na dvorane da makar riješimo one prostore koji imaju takve uvjete, pa da stvorimo kao što smo stvorili kroz dvorane da ćemo imati sportaše. Mnogi možda neće ići dalje, a možda će ih ovo potaći da ipak se bave sportom jer znamo da neki sportovi imaju novac, da neki imaju velika primanja plaće, da drugi nemaju pogotovo uzmimo atletiku i neke druge gdje nema puno novaca ali kroz stvaranje uvjeta gledajmo ipak u onaj zdravstveni moment koji je vrlo bitan i zato bi s tim primjedbama u programskim razmišljanjima rekao da sam s te strane kao jedan iz jedne lokalne samouprave, bivši gradonačelnik, saborski zastupnik zadovoljan da je ova Vlada i Ministarstvo uložilo puno u stvaranje uvjeta i mislim kada bi se to statistički izražavalo da bi to bilo značajno poboljšanje za ove prostore, mislim da će se svi s time složiti. I zbog toga ovo podržavam, ali da i dalje razmišljamo da li je moguće u nekim drugim vremenima kada bude više novaca dakle nagraditi te sportaše i dati im status a time i potaći bavljenje sportom. Mislim u prvo redu se zalažem da uvjete stvaramo ne samo za dvorane nego za skijališta i ono što ima kod nas u lijepoj našoj uvjeta. Hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi Stipe Mamić državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Mamić, Evo dužan sam nekoliko odgovora i pojašnjenja. Najprije bih odgovorio gospodinu zastupniku Grubišiću po pitanju osvajača slijepih medalja. Slijepi sportaši su unutar obitelji paraolimpijaca tako da svaka medalja koju osvoje na paraolimpijadi biti će vrednovana sukladno Prijedlogu ovog Zakona. Možda mi se čini da smo na početku napravio jedan mali lapsus kada sam govorio o godinama ali se to poslije u raspravi iskristaliziralo ipak ću se ispraviti, znači ipak je ovaj 4. uvjet 55 godina života za sportašica, 60 godina za sportaše, tako da o tome uvjetu se sigurno još može razgovarati, vjerujem da će moguće biti nekih amandmana da ćemo raspraviti taj prijedlog. Ono s čime se mi u ministarstvu u ime Vlade ja mislim ne možemo složiti to je da se u javnosti i u dijelu sportske javnosti govori da je ovo socijalna naknada. Zašto to nije socijalna naknada? Socijalna naknada nije iz tog razloga zato što nije vezana uz nominalni iznos nego je vezana uz određeni postotak prosječne plaće. Pa ću ja povući jednu povijesnu paralelu da je prosječna plaća u RH 1997. Godine iznosila negdje oko 2 tisuće 700 kuna, a danas gotovo dvostruko više, znači 5 tisuća 400 kuna. Pa će kroz određeno razdoblje kada to gospodarske okolnosti dozvole i kada prosjek hrvatske plaće, a uvjereni smo da će to tako biti bude značajno veći, samim time će se povećavati i limit po članu domaćinstva, a ujedno će se povećavati i iznos nagrade. Tako da nikako ne možemo prihvatiti da se govori da je ovo jedna socijalna naknada jer mi u konačnici nismo ministarstvo socijale. S takvim problemima se bavi jedno drugo ministarstvo. Ovo je jedan izračun koji je po nama primjeren današnjim okolnostima našim današnjim mogućnostima i čini mi se kako se iskristaliziralo u današnjoj raspravi da je ovo jedan korak naprijed koji smo dugo iščekivali i o kojem se jako dugo govorilo, nakon duge i argumentirane rasprave došli smo do jednog rješenja kojeg držimo da je dugoročno održivo. Ono što se može svakako još raspraviti je pitanje tog limita po godinama, znači da li 55, 60 godina. Svjesni smo da ulaganje u vrhunski sport u najranijoj dobi zapravo na jedan način o čemu je govorio zastupnik Srb je žrtvovanje svog obrazovanja. Samim time je onda naravno teško i nakon završetka sportske karijere naći adekvatno zaposlenje i ostvarivati adekvatne prihode. I mislim da se u tom dijelu se može razgovarati. Po pitanju usporedbi sa susjednim zemljama, mi smo također proveli jednu analizu i zapravo došli do spoznaje da u zemljama EU ne postoje ovakve naknade. Znači postoji jedan prijedlog koji je u proceduri u Mađarskoj i zemlje koje imaju ovakve naknade u okruženju su Srbija, BiH i odnedavno Makedonija odnedavnog uspjeha njihovih košarkaša na prvenstvu. Tako da držimo da je ovaj prijedlog dugoročno održiv, držimo da je jedan veliki korak naprijed i naravno kada to gospodarske okolnosti i rast našeg standarda, rast GDP-a, rast prosječnih plaća kako se bude događalo da će tako rasti i vrijednost ovog limita, a ujedno vrijednost samih trajnih novčanih naknada za naše sportaše. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti. Time bi završili i današnje zasjedanje. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom br. 9., a to je Izvješće o uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Hvala lijepa i laku noć vam želim.